Tomić** Zarad istine gospođo predsedavajuća i poštovani ministre Vujoviću, pošto ne znam da li ste pratili koliki je budžet RIK za prošlu godinu i ovu bio. Planiran je za 2017. godinu 100 miliona manje nego prošle godine kada smo imali parlamentarne izbore. Prema tome, izlaganje da se spremaju mnogo veće pare za izbore za ovu godinu jednostavno ne stoji. To je politička podmetačina kroz ovaj amandman, a kada pričamo o tome da li ima hapšenja ili nema, svako mora da se odazove kada treba da da izjavu policiji. **Maja

odmah.Važno je da nije promenjeno u ovom članu. I dalje je ostala obaveza da 15. jula Vlada dostavi Narodnoj skupštini Predlog zakona o završnog računu budžeta. Samo da konstatujem da 15. jula nije dostavljen završni račun, Predlog zakona o završnom računa budžeta za 2015. godinu. Očekujem da će 15. jula 2017. godine da bude dostavljen za 2016. vas pohvalim, vi ste promenili odredbu da 1. novembar Vlada dostavi Narodnoj skupštini ono što treba da dostavi, ali ove godine niste dostavili. Eto.Što se tiče onih proaktivnih ishodnosti, znam da to traže ovi iz Brisela, ovi što daju pare, što preko budžeta to treba da ide da se nešto prati, pa da se prave papiri kako su svi nešto radili. To ja vrlo dobro znam. Ja njih znam od 2004. godine, ali nemojte to džabe da ubacujete u ovaj zakon.Kada ovako nešto ubacite odmah se pojačaju apetiti u lokalu, odmah kažu – evo ga još jedan ventil, ovde ćemo da se ugradimo. Delujete podsticajno za njih jer ovo tretiraju kao normativni okvir za politički uticaj i kamgi pare. Sveto Trojstvo. Izbegnite to, a sve to dolazi posle na naplatu građanima Republike Srbije. Zato smo podneli ovaj amandman.

predlagača je na sednici Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvatio amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo ovog Predloga zakona.Reč

je rezultat rada u prethodne tri godine Ženske parlamentarne mreže i svih odbornica koje čine lokalne skupštine koje su imale konferenciju ovde u plenumu, poslednju nacionalnu konferenciju 4. novembra kada je 700 žena iz Srbije praktično prisustvovalo toj konferenciji. Održan je i sastanak 1. decembra zajedno sa OEBS-om sa ciljevima da se rodno odgovorno budžetiranje postane sastavni deo budžeta Srbije. Tako je praktično članom 22. dopunjeno amandmanom finansijski izveštaj da izvršenje budžeta mora da uključi učinak na unapređenju rodne ravnopravnosti.To znači da svi oni aspekti koji se odnose na rodno odgovorno budžetiranje biće sastavni deo izveštaja o realizaciji budžeta. Tačno će se znati koliki je učinak žena, koliki je muškaraca i to je ono što su glavni ciljevi rodno odgovorne politike koji su inače i osnovni standardi demokratije i članica EU, ali iz zemalja koje žele da idu tim smerom.Još ove ciljeve takođe pokušavaju i zemlje u regionu koje nisu članice EU da uvedu u svoje lokalne budžete i u republičke budžete. Ovom prilikom se zahvaljujemo ministru Vujoviću što je imao sluha, pre svega, i prošle godine i ove, da ide po fazama u koracima

Zahvaljujem.Poštovani ministre, ja sam predložio da se izvrši korekcija ovog člana 27, gde se u jednom delu kaže da, ukoliko budžetski korisnik sredstva ne utroši u skladu sa zakonom, odnosno nenamenski potroši, da se može izdati nalog da se obustavi prenos budžetskih sredstava, ukoliko to utvrdi nadležna budžetska inspekcija.Dakle, ja predlažem da se umesto „može“ „da izdaje nalog“, jer ako neko prekrši zakon i to utvrdi budžetska inspekcija, neophodno je da on snosi određene konsekvence. Na taj način ćemo izbeći određene slobodne procene da li će neko nekog kazniti ili ne, izbeći ćemo bilo kakvu diskriminaciju i svi će biti pod istim uslovima i jednakim kriterijumima.Dakle, mi imamo situaciju da govorimo sad i tome i o tekućoj budžetskoj rezervi, koja između ostalog služi da se određenim gradovima i opštinama prebacuju sredstva za tekuću likvidnost ukoliko nemaju adekvatna punjenja budžeta, a ja bih pre rekao ukoliko se ne ponašaju domaćinski i racionalno. Na taj način diskriminišemo one koji su dobri.Sada stalno pominjemo, slušam ovde gospodina Milojičića koga pominju kao gradonačelnika ili predsednika opštine Smederevska Palanka, koji je ostavio velike dugove, a mogu vas podsetiti i reći vam da imate sijaset takvih slučajeva i primera gradonačelnika i predsednika opština iz SNS-a kojima se daju sredstva iz budžeta. Evo, recimo, više puta pominjani i Kragujevac i Niš i Leskovac i Novi Sad i mnogi drugi, sa stotinama miliona iz republičkog budžeta.Dakle, ne možemo imati različite aršine i moramo biti jednaki prema svima, ukoliko da

predsednika opština.Dakle, što se tiče člana 30, predlažem da se izbriše kategorija fiskalnog analitičara, zato što prvo Zakon o budžetu ne treba da tretira zapravo sistematizaciju Fiskalnog saveta. Fiskalni savet je nezavisni državni organ koji je odgovoran Narodnoj skupštini Republike Srbije i oni imaju određenu sistematizaciju na koju ne bi trebalo mi da utičemo.S druge strane, ja ne znam šta će to raditi fiskalni analitičar drugo u odnosu na do sada zaposlene zaposlene u Fiskalnom savetu i ljude koji već obavljaju određene poslove. Tako da, nije predlagač ni obrazloži nužnost ove promene fiskalnog analitičara u ovom članu Zakona o budžetskom sistemu. Smatram da je, ukoliko bi to bila ideja za zapošljavanje nekog novog člana Fiskalnog saveta, moglo da se uradi na jedan drugačiji način. Smatram da sve poslove koje Fiskalni savet treba da obavlja mogu da obavljaju ljudi koji danas čine Fiskalni savet, a on se sastoji od tri člana koja su zadužena praktično za vršenje stručnih i administrativnih poslova vezano za funkcionisanje budžeta, da unaprede kulturu fiskalne odgovornosti u Republici Srbiji nezavisnom analizom fiskalne politike.Dakle, nisam siguran da je Fiskalni savet i u prethodnom periodu i vezano za ovaj budžet konsultovan kao nezavisni organ, kao što se ne konsultuju ni Zaštitnik građana ni Poverenik za informacije. Jednostavno, to je u maniru ove Vlade i ne vidim da će se rad Fiskalnog saveta više uvažiti ukoliko ubacimo kategoriju fiskalnog analitičara i s toga predlažem da se taj deo ovog člana 30. obriše. Član 31. je takođe u vezi sa članom 30, a tiče se sistematizacije, da se tako izrazim, u Fiskalnom savetu, gde se zapravo pored fiskalnih analitičara brišu brišu i specijalni savetnici, jer postoji glavni ekonomista u Fiskalnom savetu. To su zapravo lica koja treba da pomognu Vladi i pokažu put kojim ona treba da ide zapravo.Ono što je dobro, jeste da je Fiskalni savet vezano za ovaj budžet mnogo puta upozoravao na one slabosti Tu pre svega mislim na javna preduzeća. Zapravo, Fiskalni savet je više puta upozorio i danas je upozoravao da je najkritičnija tačka ovog budžeta za 2017. godinu upravo nerešen problem sa javnim preduzećima i da to može povećati deficit koji je predviđen za 2017. godinu. Zapravo, neophodno je izvršiti reformu javnih preduzeća, neophodno je rešiti te probleme koji traju godinama, kako bismo zapravo mogli da ozdravimo istinski naš budžet, a ne da se fiskalna konsolidacija svodi samo na uštede iz džepova građana i na teret građana Republike Srbije.Prema tome, smatram da ko god bude radio u Fiskalnom savetu, da li su to specijalni savetnici, glavni ekonomisti, ti ljudi rade svoj posao i njih treba uvažavati prilikom njihovih analiza i njihovih stavova u pogledu budžeta.

Zahvaljujem, predsedavajuća.Ovaj amandman je zapravo u vezi sa prethodna dva amandmana i time završavam, pošto i poslednji se odnosi takođe na to, a evo i gospodin Nedimović me je pitao kada ću završiti. Evo, sada završavam.Dakle, što se tiče Zakona o budžetskom sistemu i Zakona o budžetu, suma sumarum, ja mogu reći da kada treba da se štedi, štede obični građani, kada treba da se troši, troši Vlada i troše ministri, kada treba da se primenjuje zakon,

Ja imam obavezu sada na kraju da kažem opoziciji, a čekao sam da vidim da li će još neko da kaže nešto, sve vreme obmanjujući javnost da tobože ne postoji neka transparentnost o izvršenju budžeta, a poslanici vrlo dobro znaju da na sajtu parlamenta, na portalu za nadzor nad javnim finansijama, pa čitam ovde šta postoji, pristup svakom poslaniku, a to je da portal sadrži podatke o utvrđenim aproprijacijama budžeta za tekuću godinu po direktnom korisniku budžeta, sa prikazom učešća svakog pojedinačnog direktnog korisnika u ukupnom budžetu, kao i prikaz budžeta po planiranim sredstvima,

Portal za nadzor nad javnim finansijama predstavlja softverski alat koji je obezbedio povezivanje Narodne skupštine sa postojećim sistemom u Ministarstvu finansija, Upravi za trezor na način koji će narodnim poslanicima omogućiti neposredan pristup informacijama i obezbediti da se na jednostavan i efikasan način prati trošenje sredstava iz budžeta Republike Srbije i vrši nadzor nad javnim finansijama.Narodna skupština svrstava se u malu grupu nacionalnih parlamenata koji na sličan način vrše nadzor nad trošenjem javnih finansija, Državni zbog Republike Slovenije, parlament Brazila, parlament Škotske i drugi. Toliko o tome da ne postoji, narod može da proveri, na sajtu parlamenta postoji ovo i trošenje po trocifrenim aproprijacijama možete u realnom vremenu da gledate. Hvala.

Poštovana predsednice, smatram da ste povredili član 106. koji govori o tome da govornik može da govori samo o tački dnevnog reda o kojoj se vodi pretres. Mi smo malopre imali amandman na dnevnom redu kolege Aleksića kojim se briše član 34. Zakona o budžetskom sistemu, koji govori o broju specijalnih savetnika i fiskalnih analitičara.Znači, jednom jedinom reči se ne radi o transparentnosti budžeta, o izvršenju budžeta, o kontrolnoj ulozi parlamenta i o tome gde je parlament Srbije u odnosu na druge parlamente u svetu. svetu. Vi ste morali da ovo predavanje kratko koje je gospodin Đorđević, ministar odbrane, hteo da održi poslanicima Narodne skupštine ne dozvolite, jer nije u skladu sa Poslovnikom, jer to nije tema dnevnog reda. Mogao je ministar kada smo govorili o tome na koji način i da li se dovoljno transparentno ili ne sredstva građana Srbije troše, da se javi za diskusiju i da nam održi ovo predavanje, i to bi bilo na mestu. On je očigledno sad dobio ovaj pripremni tekst, ali je to prekasno.Kao što nama ne date nekad reč zato što zakasnimo, jer jesmo ili nismo u sali, pa ja zbog toga dobijem i dve opomene, onda ste morali da prekinete gospodina Đorđevića i da ga zamolite da ovo svoje predavanje odloži za neku drugu priliku i ja bih bio rad da ga saslušam i o ovome i o nečemu drugome, ali mora za sve da postoji vreme i mesto. Tome služi ovaj Poslovnik i zato i postoji u njemu član 106. koji kaže da govornik može da govori samo o tački dnevnog reda. Ja vas molim, jeste, dugo smo radili, ali čeka nas naredne nedelje nova sednica, zakazali ste nam novu sednicu sa 22 tačke dnevnog reda, znači radićemo dugo, molim vas da se pridržavamo Poslovnika i ovako pri kraju rada. Hvala. **Maja

na Predlog zakona o dopuni Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija.Ministar želi da se izvini. Nisam mu dala da se izvinjava. Izvinjavam se ja što ga nisam prekinula.Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.Na član 1. amandman su zajedno podnele Vjerica Radeta i Aleksandra Belačić.Reč ima narodna Što bi rekao ministar Vujović, eh da vidimo o čemu se ovde radi. O Predlogu zakona o dopuni Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija. Da bi narod koji ovo eventualno gleda tačno znao o čemu se radi, ovaj zakon trebalo je da se zove zakon o privremenom, ako je privremeno, otimanju dela penzija. Iako je obećavano da će to otimanje penzija trajati znatno kraće, ovo se poprilično već odugovlači. Planirate i za narednu godinu sa nekim 1,5%, 1,5%, vi to zovete povećanje, ali to nije povećanje, pošto tamo gde su uzete penzije penzionerima kojima se uzimaju već skoro tri godine,penzije moraju da se vrate na nivo koji je bio 2014. godine, pa onda mora da se vrati sve ono što je od 2014. godine do dana isplate, odnosno tog povećanja, da se sve to isplati i tek posle toga se može govoriti o povećanju penzija. Ovo je neko usklađivanje koje je jad i beda i koje, nažalost, neće ništa doprineti niti budžetima naših penzionera, niti će imati bog zna kakve koristi od ovoga.Dakle, ništa ovim ministri, gospodo, niste uradili, niti ste pomogli u poboljšanju standarda, ali mi je ovde i interesantan Ustavni sud koji ćuti ko zaliven, a svojevremeno su doneli odluku da neće

15.000, 25.000 i 40.000, to su evropski standardi, usklađuju se sa evropskijim procentom rasta od 1,5%. Ja vas vraćam na nešto što odražava promene u socijalnom stanju, u socijalnoj politici. U socijalnoj zaštiti važi jedan princip, da sva socijalna davanja prate kretanja na tržištu. Nekada je to bio rast troškova života, a sada je to potrošačka korpa, inflacija, jer to su ljudi koji ne mogu da prihoduju.Samo sam predložio ono što postoji već u postojećim zakonima, ali vi ste rekli – mora po evropskim, penzija od 15.000, penzija od 25.000, penzija od 40.000, to su granične vrednosti.

tražim da se vrati na nešto što je normalno za Srbiju. Evo, preklinjem vas, molim vas, radi života u Srbiji, prihvatite ovaj amandman, ništa ne boli, a nije teško biti fin.

ko želi da razume. Onaj ko ne želi da razume, onda je ta namera loša, odnosno zato je loša što onaj ko treba da razume, ne razume.Ovde se radi o drastičnom smanjivanju penzija. Znači, ne idu penzije niti gore niti dole, nego padaju. Kako god rastu cene, tako penzije padaju, a ovde se htelo da se taj pad penzija nižih nižih zaustavi. Vi ne dozvoljavate da se to zaustavi, vi to još više rušite. Rastu cene, a penzije padaju. Pa nećete mi sada valjda reći da rastu?

koja je stranka budućnosti. Ovo što ste vi sada ovde uradili sa ovim amandmanom, to nije u redu. Morate priznati da nije u redu. Ja vas molim da to ispravite.

sam ovim mojim amandmanom tražio da ovaj zakon o kome je ovde reč prestane da važi od Nove godine, znači od 1. januara 2017. godine. Zbog čega sam to tražio i šta to u suštini znači? To znači da je isteklo ono vreme koje je bilo potrebno da se penzije smanje i da penzije treba vratiti na nivo od pre dve godine, do 2014. godine, a svako povećanje koje eventualno bude doneto i propisano treba da se odnosi na ovaj iznos koji je važio pre ovog povećanja.Sve drugo drugo bi bila manipulacija i bila bi medveđa uloga penzionerima, priča o povećanju od jedan ili 1,5% nije ništa drugo nego vređanje penzionera, pa čak i ono jednokratno povećanje u iznosu od 5.000 dinara koje koje je Vlada opredelila penzionerima ništa ne znači penzionerima, bar većini penzionera ništa ne znači. Ja pretpostavljam da Vlada razmišljala o ovome. Imajući u vidu činjenicu da smo se od Vlade, od ministara, od premijera, od svih ovde iz vladajuće koalicije naslušali na svakom koraku, i u ovoj sali, kako nam dobro ide, kako je ova Vlada postigla nezapamćene rezultate, jednostavno, evo, ovo vam je prilika da pokažete da nam je zaista krenulo, da su ti rezultati zaista onakvi kakvim ih vi predstavljate i da izađete napokon u susret penzionerima i da im vratite ono što su pošteno zaradili. Hvala. Hvala.Na član 1. amandman su zajedno podneli Miljan Damjanović i Nemanja Šarović.Na

Ovo je vrlo važno i Vlada je krajnje neiskrena bila kada je predložila ovaj zakon, jer je onda morala u njegovom nazivu da obriše reč: „privremeno“.

ovo znači da penzije neće onako kao što je bilo obećano kada je zakon usvajan, biti umanjene 20 odnosno 25%, a ne 5,8% kako je ovde premijer govorio. Mene pita moj komšija Voja računao sam celu noć i svaki put kad računam vidim da mi je penzija manja za 25%. Nikako ne mogu da dođem do tog broja od 5,8% koliko je govorio predsednik Vlade.Evo Vlade.Evo vam reči gospodina Vulina pre dve godine i dva meseca, kada smo usvajali zakon i kada je dat amandman da se obriše rok trajanja ovog zakona do isplate za decembar 2017. godine, gospodin Vulin kaže: „Ovoj Vladi ostalo je još najmanje tri godine“. Laž imali smo izbore pre godinu dana. Onda kaže: „Na ovaj način mi smo hteli da kažemo samo jednu stvar – mi se nadamo da će prihodna strana budžeta da se popravi i mnogo pre 2017. godine. Zašto bi sebe ograničavali? Mi verujemo u ovu zemlju i verujemo u njenu privredu i verujemo u njene ljude. U svakom slučaju, to ćemo uraditi pre 2017. godine“.Sada ja vas pitam, na kraju 2016. godine – šta vi radite? Zakon o privremenom umanjenju penzija postaje trajan zakon. Trajan zakon i to je ovde premijer svim građanima Srbije poručio – nisam smanjio penzije 20-25%, nego 5,8% i ja ću da ih dižem svake godine za 1%. I onih 700 hiljada građana kojima je oteto 20 i 25% svojih penzija, treba da znaju da dok je Aleksandar Vučić tu, nikad ih neće dobiti nazad.

Zahvaljujem, predsednice.Osim same činjenice da vi očigledno nemate nameru da penzionerima niti penzije vratite na staro, niti da im vratite ono što su za vreme umanjenja imali, prosto nas zabrinjava taj jedan neverovatan odijum koji i sam premijer, a očigledno i politika Vlade, ima prema onim penzionerima koji imaju veće penzije. Najveće poniženje od vlasti SNS je to što ste vi nekako uspeli da ubedite građane da su penzije od 40.000 dinara velike, da je to bogatstvo za te ljude koji imaju 40.000 dinara penzije.Ja mislim da je to najporaznija činjenica, da su ljudi sa penzijama od 40.000 dinara zaista počeli da važe za ljude koji raspolažu nekakvim velikim parama i da su to ljudi kojima ostali penzioneri zavide. A to što je premijer u nekoliko navrata rekao da on lično smatra da su pre umanjenja te razlike bile nepravedne, nepravične, itd, da su njegovim roditeljima smanjene penzije, da se one sada neće vratiti na nivo pre smanjenja, da njegovi roditelji neće dobiti povećanje, znate, to je njegova privatna stvar. NJegova privatna stvar je ako on misli da njegovi roditelji imaju prevelike penzije. On treba to da reši sa svojim roditeljima, da se sa njima dogovori da oni uplate te penzije u humanitarne svrhe ili nešto drugo da uradi, ali on nema prava da drugim penzionerima koji su imali penzije veće od 40.000 dinara taj novac koji im je oteo ne vraća.Ponoviću još jednom – najveća nepravda i najveće poniženje za građane Srbije

amandmanska.Obrazloženje zašto smatram da ne treba prihvatiti amandman bilo bi isto kao i obrazloženje za sve ostalo amandmane na koje nismo davali odgovor, želeći da pokažemo ekonomičan odnos prema vremenu, iz vrlo očiglednog i jednostavnog razloga – što nema nikakve potrebe ni smisla da podržavamo amandmane za koje nisu zainteresovani ni njihovi predlagači, predlagači koji su ovde opet u dva minuta pravili neku načelnu raspravu i pričali o svemu osim o onome što su predložili sami. Sve to pokazuje ne samo odnos prema amandmanu,

(Ne)Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u Danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.Poštovani poslanici, s obzirom na to da je Narodna skupština završila raspravu o svim tačkama dnevnog reda ove sednice, saglasno članu 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, određujem subotu, 10. decembar 2016. godine, sa početkom u 10.00 kao Dan za glasanje o tačkama dnevnog reda Pete sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini.